a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme za raspravu poslaničkih grupa iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Pošto grupe.Pošto ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, konstatujem da je vreme rasprave po poslaničkim grupama sledeće: Poslanička grupa Srpska napredna stranka – dva sata, 43 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije 30 minuta; Poslanička grupa Demokratska stranka – 20 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa BORIS TADIĆ – Nova demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije – 14 minuta 24 sekunde; Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) – 14 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije – 12 minuta; Poslanička grupa Jedinstvena Srbija – 8 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Nova Srbija – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Srpski pokret obnove, Demohrišćanska stranka Srbije – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa SDA SANDžAKA – PDD – 6 minuta.Saglasno članu 96. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa međusobnim dogovorom određuju najviše tri učesnika u raspravi, koji imaju pravo da govore svako po jednom do pet minuta.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Pošto

izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Naš poslanički klub sastavljen je od stranaka koje su na prethodnim izborima nastupile samostalno kao manjinske stranke i na taj način smo postali legitimni i legalni predstavnici Bošnjaka, odnosno Albanaca u Narodnoj skupštini Republike Srbije.S

za sastav odbora, kao i korekciju Predloga za sastav Republičke izborne komisije i sastav stalnih parlamentarnih delegacija Narodne Narodne skupštine Republike Srbije. Ti predlozi se uz dogovor mogu realizovati, bilo korekcijom ovog postojećeg predloga, odnosno povećanjem potpredsednika Narodne skupštine, o čemu smo danas govorili na Kolegijumu predsednika poslaničkih grupa.Mi danas imamo predlog da u nekim od najznačajnijih odbora i parlamentarnih delegacija za manjine ne sede predstavnici nacionalnih manjina. Takav slučaj je bio i sa malopređašnjim izborom potpredsednika Narodne skupštine.

lista. Kao što sam rekao, na ovaj način je SNS dobila tri potpredsednika Narodne skupštine, dva kandidata iz SNS i jedan kandidat iz SDPS.Usvajanjem ovog predloga omogućilo bi se manjinama da se aktivno uključe u politički i javni život Republike Srbije i da daju doprinos razvoju demokratije i parlamentarizma u Narodnoj skupštini. Svim manjinama bi na ovaj način poslali važnu poruku, omogućavanjem njihovim legitimnim predstavnicima što veći zastupnički Iskreno očekujem da će ovaj naš predlog naići na podršku svih poslaničkih grupa u ovom parlamentu, jer je u suprotnom ovakav predlog za nas neprihvatljiv. Hvala. Zahvaljujem poslaniku Imamoviću.Nadam se da ste dobili predlog da ovo nije konstituisanje svih odbora koji postoje po Poslovniku u parlamentu, a da svakako ima prostora za razgovor, te vas molim da šefovi poslaničkih grupa, nakon završetka sednice i razmatranja ove tačke dnevnog reda, ostanu na Kolegijumu koji će kratko trajati, oko dogovora i konstituisanja daljih odbora i stalnih delegacija.Da li još neko od šefova poslaničkih grupa želi da učestvuje u raspravi? se niko ne javlja od šefova poslaničkih grupa, obaveštavam vas da su se za diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda prijavila jedino dva samostalna poslanika, poslanik Zoran Živković i poslanik Vladimir Pavićević.Reč ima poslanik Živković. Hvala, predsednice.Čestitam vam na izboru, bez obzira što nisam glasao za vas, to je moje pravo. Očekujem da prijatno iznenadite ceo parlament, pa i nas koji nismo glasali koji nismo glasali za vas.Da ne trošimo puno vremena, samo načelna stvar oko odbora. U Poslovniku i u običajima ovog parlamenta su samostalni poslanici u vrlo nezgodnom stanju, zato što imaju uskraćene mnoge druge mogućnosti, nadležnosti i uloge koje imaju drugi poslanici.Naravno da je potpuno prirodno da najveća poslanička grupa ima i najviše predsednika odbora i predsednika parlamenta, šefove delegacija, sve je to potpuno normalno, da se proporcijalno tome i druge poslaničke grupe jave u članstvu tih odbora, ali mislim da je potpuno neprihvatljivo, iz razloga demokratičnosti rada u ovom u ovom telu, da poslanici koji nisu u poslaničkim grupama nemaju tu mogućnost da budu članovi bilo kog odbora. Znam da je to po postojećem Poslovniku. Naravno, Poslovnik o radu parlamenta, odnosno Poslovnik Narodne skupštine je materija koja može da se promeni. Mogu i nekim odlukama da se, kao što je bio običaj u nekom ranijem periodu, te neke nelogičnosti poprave.Tako da, apelujem na sve šefove poslaničkih grupa da nađu mogućnost da i samostalni poslanici, u ovom slučaju, na vašu sreću, to smo samo nas dvojica, tako da ne tražimo puno prostora, niti nam treba puno prostora, da se nađe mesta za naše učešće u nekim odborima Skupštine. Naravno ne tražimo bilo kakvo predsedničko mesto, ne tražimo ni mesto u delegacijama nego samo u odborima i to u nekoliko odbora. Mislim da je to jedan zahtev koji bi trebalo da bude prihvaćen, ne u ovom trenutku, ali u narednim danima i nedeljama i da time pokažete svoju dobru volju da ovaj parlament bude stvarno mesto gde će se tolerancija i parlamentarizam sprovoditi na najdosledniji način. Hvala. Izvolite. **Vladimir Pavićević** Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsednice, hteo sam da se nadovežem na ovo što je već predložio gospodin Zoran Živković, kada su visoki funkcioneri Napredne stranke predložili da se predsednik Skupštine bira na rotaciju, onda je jedan argument bio tu vrlo zanimljiv za našu raspravu, a to je da bi se time pospešila demokratičnost rada naše Skupštine. Mi smo smatrali da te dve stvari ne idu jedna sa drugom, ali smo zaključili da princip demokratičnosti možemo da vežemo na primer za pozicioniranje ove većine ovde u odnosu na izbor poslanika i u odbore Skupštine Republike Srbije.Pošto nas dvojica kao samostalni poslanici nemamo mogućnost da predložimo sebe ili jedan drugoga za učešće u radu odbora mi smatramo da bi ova većina ovde, veoma brojna, pokazala taj osećaj za demokratičniji rad Skupštine ukoliko bi sama preporučila da i nas dvojica učestvujemo u radu nekih skupštinskih odbora. Drugim rečima, mi predlažemo dve stvari da većina sama predloži i nas dvojicu za učešće u odborima za koje smo mi zainteresovani i to možemo da kažemo.Druga stvar, da se opozicionim poslanicima obezbedi i da upravljaju izvesnim brojem skupštinskih odbora jer to takođe jeste pokazatelj jednog demokratskog duha. Naravno, šta god bude pristup ove većine mi ćemo glasati za usvajanje ovog predloga. Hvala. Zahvaljujem samostalnim poslanicima na učešću u raspravi. Samo ću dodati da smo mi dužni da poštujemo postojeći Poslovnik i u tim okvirima samo možemo u ovom trenutku da radimo. Vrlo su značajne vaše primedbe. I u ranijim sazivima parlamenta se razgovaralo o statusu samostalnih poslanika, tako da to može da bude osnova za pokretanje postupka izmene ili donošenje novog Poslovnika i razmatranje vašeg položaja

imati određene izazove u samom funkcionisanju Narodne skupštine. Skupština je živ organizam, menja se dnevno, ali pokazali smo i danas

za neke poslaničke grupe koje možda nisu imale mogućnost da daju kandidate za potpredsednike Narodne skupštine. To smo jednim džentlmenskim, normalnim dijalogom rešili. Pokazali smo i način da cenimo svakog člana parlamenta ma koliko velika ili mala poslanička grupa bila ili nezavisni poslanik.Želeo bih samo jednu stvar da

Ne bavimo se elitizmom, svi smo pred zakonom, pred Bogom, pred ljudima jednaki i ne postoje nikakve deobe. Za dijalog jesmo. Za dogovor jesmo u skladu sa Poslovnikom koji nismo pisali, ali koji smo dužni da primenjujemo. U skladu sa željom da taj Poslovnik i menjamo, a da bude takav da odgovara svim narodnim poslanicima. Mislim da ćemo u tom duhu i nastaviti da radimo. U svakom slučaju ne postoji nikakva ni naznaka želje da se neko diskriminiše u ovoj sali i na tako nešto niko nema pravo, a takvih slučajeva je nažalost u prošlosti bilo. **Maja Gojković**

ali je mislim očigledno svima nama da neko ko zauzima neku značajniju poziciju u bilo kojoj stranci, da njegova ili njena reč vredi mnogo više, da se sa većom pažnjom osluškuje.Samo sam intervenisao i hteo sam da kažem da je potpredsednik SNS kada je kada je predlagao ideju o biranju predsednika na osnovu rotiranja, dakle, kada je to bilo aktuelno ovde, da se pozvao na argument demokratičnosti. Smatrao sam da kada potpredsednik SNS to kaže da to ima neku

u pogledu izbora i nekih poslanika koji nemaju mogućnosti putem Poslovnika da uđu kao članovi u skupštinske odbore.Samo sam hteo da apelujem na taj princip demokratičnosti i da se i nama obezbedi punopravno učešće u radu skupštinskih odbora. Toliko. Hvala. Hvala, razumeli smo vas.Na listama poslaničkih grupa nema više prijavljenih za reč tako da bih pre zaključivanja jedinstvenog pretresa pitala da li još neko od šefova poslaničkih grupa želi da se javi? (Ne)Zaključujem jedinstveni pretres.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 24. Poslovnika Narodne skupštine, o predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodna skupština odlučuje u celini, javnim glasanjem. Članovi i zamenici članova odbora su izabrani ako je za predlog odluke glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim vas samo jedna mala napomena, radi se o odborima koji se nalaze ovde pred vama. Dakle, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbor za spoljne poslove, Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

da održimo kratak sastanak, odnosno kolegijum povodom nastavka sednice i ujedno vas obaveštavam da je sutra u 11.00 časova komemorativni skup povodom smrti poslanika i člana aktuelne aktuelne Vlade gospodina Jovana Krkobabića. Molim vas da prisustvujete.